Ivan (HDZ)** Prelazimo na 4. točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 91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 Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za europske integracije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Zakonom o deviznom inspektoratu iz 1992. godine osnovan je Devizni inspektorat Ministarstva financija koji je time ovlašten za poslove inspekcijskog nadzora u području deviznog, vanjskotrgovinskog i kreditnog poslovanja s inozemstvom te za odlučivanje u prvom stupnju o prekršajima iz tog područja. Zakonom o deviznom poslovanju iz 2003. godine te kasnijim izmjenama zakona i provedbenih propisa koji su doneseni u skladu s potpisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2001. godine omogućena je stupnjevita liberalizacija svih oblika tijekova kapitala uz ukidanje deviznih ograničenja. Istovremeno su u devizno zakonodavstvo implementirani zahtjevi europskih smjernica s područja sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Kao posljedica navedenog došlo je do preusmjeravanja aktivnosti deviznog inspektorata, na otkrivanje i suzbijanje nelegalnih prekograničnih plaćanja. U skladu s navedenim predlagatelj je izradio Nacrt prijedloga novog zakona o financijskom inspektoratu kojim se osigurava zakonska podloga za funkcionalni preustroj i institucionalna jačanja Deviznog inspektorata te kojim se proširuju ovlaštenja za nadziranje na više financijskih zakona što je i razlog promjene imena iz Deviznog u Financijski inspektorat. teksta novog zakona vodio izvješćem posebnog Odbora Vijeća Europe za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma Manival iz travnja 2008. godine te izvješćem o napretku Europske komisije za 2007. godinu. Oba izvješća ističu potrebu jačanja institucionalne sposobnosti nadzora i praćenja a izvješće Manivala potvrđuje da se Devizni inspektorat profilirao u jedno od glavnih nadzornih tijela na području sprečavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj. Slijedom svega navednoga glavna rješenja novog Zakona o financijskom inspektoratu odnose se na proširenje prije svega djelokruga i nadležnosti Financijskog inspektorata, na izravnu provedbu nadzora po Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma nad svim obveznicima sukladno procjeni rizika i ciljanim zahtjevima Ureda za sprečavanje pranja novca i Državnog odvjetništva. Na nadzor nad pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i prijenos novca kao i na suradnju i sudjelovanje Financijskog inspektorata u financijskim istragama. Također novim prijedlogom zakona predlaže se uvođenje šireg raspona prikladnih mjera nadzora, određivanje učinkovitih i odgovarajućih kazni za protupravno postupanje a isto tako bih htio ovdje na kraju reći da prerastanjem Deviznog inspektorata u Financijski inspektorat povećava se i povećat će se opseg zadaća zbog proširene nadležnosti i većeg broja subjekata koji podliježu nadzoru. Prihvaćanje novog zakona neće izazvati povećanje proračunskih izdataka za njegovu provedbu jer smo već u prosincu 2007. godine preustrojem odnosno promjena unutarnjeg ustrojstva u Ministarstvu financija ustrojeni u Odjelu za financijske istrage i međunarodnu suradnju, a proračunom za 2008. godinu osigurana su sredstva za prijem novih djelatnika. Hvala lijepo. Ne. Prelazimo, otvaram raspravu i prvo u ime Kluba HDZ-a uvaženi Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Zakonom o Deviznom inspektoratu iz 1992. godine osnovan je Devizni inspektorat Ministarstva financija i tada je ovlašten za poslove inspekcijskog nadzora u području deviznog, vanjsko-trgovinskog i kreditnog poslovanja sa inozemstvom, te za odlučivanje u prvom stupnju o prekršajima iz tog područja. Zakonom o deviznom poslovanju iz 2003. godine i kasnijim izmjenama zakona i provedbenih propisa koje su donesene sukladno potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju iz 2001. godine omogućena je stupnjevita liberalizacija svih oblika protoka kapitala uz ukidanje deviznih ograničenja. Istodobno su u devizno zakonodavstvo implementirani zahtjevi europskih smjernica s područja sprječavanja i suzbijanja pranja novca. Sukladno tim europskim smjernicama aktivnosti Deviznog inspektorata preusmjerene su na otkrivanje i suzbijanje nelegalnih prekograničnih plaćanja. Stoga je Vlada Republike Hrvatske izradila Prijedlog zakona o Financijskom inspektoratu kojim se osigurava zakonski okvir za učinkoviti preustroj i institucionalno jačanje Deviznog inspektorata, a kojim se istodobno proširuju ovlaštenja za nadzor na više financijskih zakona što je i razlog promjene imena iz deviznog u financijski inspektorat. Pri izradi teksta Zakona o Financijskom inspektoratu Vlada Republike Hrvatske je u obzir uzela izvješće Manivala walla odnosno posebnog odbora Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma iz travnja 2008. godine. Ali i izvješće o napretku Europske komisije za 2007. godinu. Ova oba izvješća naznačuju potrebu jačanja institucionalne sposobnosti, nadzora i praćenja, a izvješće Manivala potvrđuje da se Devizni inspektorat profilirao u jednu od glavnih nadzornih tijela na području sprječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj. Akcijskim planom za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u siječnju 2008. godine ističe se također potreba jačanja nadzorne funkcije, imenovanje konkretnih tijela za nadzor obveznika, zapošljavanje stručnjaka kao i donošenje Zakona o Financijskom inspektoratu. Iz prijedloga ovog zakona razvidno je da se glavna rješenja odnose na proširenje djelokruga i nadležnosti Financijskog inspektorata i to na izravnu provedbu nadzora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nad svim obveznicima, a sve sukladno procjeni rizika i ciljanim zahtjevima Ureda za sprječavanje pranja novca i državnog odvjetništva. Proširenje djelokruga i nadležnosti Financijskog inspektorata odnosi se i na nadzor nad pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i prijenosa novca. Ovaj prijedlog zakona predviđa i suradnju i sudjelovanje Financijskog inspektorata u financijskim istragama, uvođenje šireg raspona prikladnih mjera nadzora, te određivanje učinkovitih i obeshrabrujućih, odnosno odvraćajućih kazni za protupravno postupanje. Raspon novčanih kazni jest doista širok i dovoljno elastičan. Prerastanjem ili preoblikovanjem Deviznog inspektorata u Financijski inspektorat nesumnjivo je povećat će se opseg zadaća zbog proširene nadležnosti i većeg broja subjekata koji podliježu nadzoru. Devizni inspektorat koji će se donošenjem ovog Zakona o Financijskom inspektoratu preimenovati u Financijski inspektorat ustanovljen je kao posebna upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija i to donošenjem Zakona o Deviznom inspektoratu u veljači 1992. godine. Naravno da o svemu postoje oprečna mišljenja, ali smatram da je doista najučinkovitije rješenje da je Financijski inspektorat u sustavu Ministarstva financija budući da po prirodi posla tamo i pripada. Ovaj zakon predviđa i racionalne rokove zastare za eventualne prekršaje po ovom zakone i to za zastaru prekršaja rok zastare je tri godine, a apsolutni rok zastare je šest godina s time da rokovi teku od dana počinjenja prekršaja. Važno je istaknuti da se za provedbu ovog zakona neće trebati osiguravati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava Prijedlog zakona o Financijskom inspektoratu i glasovat će za njegovo donošenje. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, predlagatelji, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske tijesno je vezan sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma o kojem smo danas govorili već ovdje u tom smislu ću i reći nekoliko riječi. Oba dva zakona danas doživljavaju usklađenje sa zakonodavstvom Europske unije i tu smo u samom vrhu europskih zemalja, pa i članica Europske unije i sigurno da je to veliki doprinos nastavku pregovora Republike Hrvatske i još bržem približavanju Republike Hrvatske u Europsku uniju. U skladu sa potpunom liberalizacijom i deregulacijom deviznog režima Europske unije, te mjerama akcijskog plana vezano za slobodu kretanja kapitala Hrvatska je preuzela obavezu uz potpuno oslobođenje tekućih poslova i na postupnu liberalizaciju kapitalnih poslova s tim da potpuno ukidanje kapitalnih restrikcija treba provesti do stjecanja punopravnog članstva u Financijski inspektorat koji se uspostavlja Zakonom o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske o kojem danas govorimo izrastao je na temelju Deviznog inspektorata i ima proširenu nadležnost i djelokrug rada o čemu ću reći nekoliko riječi. Uz ovlasti koje je do sada imao kao nadzor prema Zakonu o deviznom poslovanju Financijski inspektorat ovim zakonom ovlašćuje se i na izravnu provedbu nadzora prema već spominjanom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te nadzor prema zakonu koji je kako vidimo u obrazloženju u pripremi, a na jedinstven način regulirat će pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca. Dajući ovim zakonom proširenu nadležnost Financijskom inspektoratu i u smislu nadzornika svih obveznika provedbe mjera i radnji koje su propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma o kojem smo danas raspravljali, a što je usklađeno tim zakonom. Također tim zakonom Financijskom inspektoratu povjereno je obavljanje nadzora nad svim obveznicima na temelju zahtjeva koji će doći iz Ureda za sprječavanje pranja novca i državnog i državnog odvjetništva. Kao primarni nadzornik Financijski inspektorat pokriva i ovlaštene mjenjače pružatelje usluga prijenosa novca, obveznike nefinancijskog sektora samostalne profesije što podrazumijeva posrednike u trgovanju nekretninama, društva koja obavljaju poduzetničke i fiducijarne poslove, odvjetnike, javne bilježnike, financijske savjetnike što smatram da je izuzetno važno da i svi pobrojani uđu u sustav nadzora i praćenja kako bi se i sa njih uklonila sumnja da se bavi nečasnim poslovnim nečasnim poslovnim transakcijama, a ako takve i postoje i budu uočene tijekom nadzora da budu prijavljeni i u skladu sa zakonom i sankcionirane, naravno sve sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca. Zasigurno da ovdje treba istači i proširenu nadležnost financijskog inspektorata kojemu uz dosadašnje ovlasti Deviznog inspektorata koje preuzima na području nadzora uvjeta i načina obavljanja platno-prometnih transakcija s inozemstvom ovlašćuje s ovim zakonom i za nadzor i vođenje prekršajnog postupka po zakonu kojim će se jedinstveno regulirati poslovi platnog prometa i prijenosa novca, kako prekogranično, tako i u zemlji, a čije se donošenje planira potkraj 2008. godine. Smatram da bi bilo potrebno još jednom istaknuti povezanost ova dva zakona o kojima smo danas raspravljali i raspravljamo te istaknuti značaj proširenih nadležnosti Financijskog inspektorata. I na kraju želim gospodi u Financijskom inspektoratu što manje posla, odnosno više posla u tijeku nadzora, a manje posla u tijeku prijavljivanja i sankcioniranja eventualnih kršitelja zakona. Hvala. Uvaženi Zdravko Marić, držani tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo saborski zastupnici. Evo, iz ove rasprave evidentno je da smo ova dva zakona koja su danas u ovom cijenjenom domu raspravljena, mislim dosta i iscrpili, tako da zapravo o zakonu i Prijedlogu zakona o Financijskom inspektoratu i nije bilo previše rasprave. Ono što bih ja rekao, a možda što nisam rekao u uvodnom dijelu da Zakon o Financijskom inspektoratu je sastavni dio onoga što je Vlada Republike Hrvatske donijela u siječnju, a to je akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u svrhu realizacije preporuka iz Izvješće o napretku Europske komisije kojim se, između ostalog u obvezala da će jačati nadzorne funkcije, da će imenovati konkretna tijela za nadzor obveznika po Zakonu o sprječavanju prava novca, ali isto tako nastaviti sa institucionalnim snaženjem nadzornih tijela zapošljavanjem stručnjaka, informatičkim povezivanjem te suradnjom između tijela provedbe i trajne interne i eksterne edukacije zaposlenika. Ovaj Zakon o Financijskom inspektoratu je zapravo jedan od sastavnih mjera koje Vlada Republike Hrvatske poduzima, poduzima, odnosno koje je poduzela. U tom kontekstu samo bih ponovio još jedanput i stav Vlade i Ministarstva financija u ovom slučaju da takve mjere i u naprijed planira i predviđa pa skrećem još jedanput pažnju da je ovim zakonom, odnosno Prijedlogom ovog nije potrebno planirati nikakva dodatna sredstva u državnom proračunu za 2008. godinu obzorom da smo preustroj i promjenu unutarnjeg ustrojstva Ministarstva financija napravili već krajem prošle godine, a za ovu godinu planirali sredstva. U svakom slučaju Financijski inspektorat i u svakom slučaju se zahvaljujem cijenjenim kolegama zastupnicima na izrečenim riječima i podrške će u svakom slučaju nastaviti i sa zapošljavanjem i edukacijom stručnjaka u svom poslu. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za glasovanje o ovoj točci.